3 - na zahtev narodnog poslanika Narodna skupština može bez pretresa odlučiti da se glasa prozivkom, na način određen ovim Poslovnikom.Zahtevam da se za ovaj zakon glasa prozivkom, u duhu onoga što je kazala Danijela Nestorović. Hvala.

posle iscrpne diskusije na temu zakona kojim bi se sačuvala Srbija, imali smo priliku da u poslednjim minutima obraćanja ministarke rudarstva i energetike čujemo konačnu istinu, a to je da je zaista upućeno pismo od strane predsednika Republike Srbije svim naučnicima i stručnjacima da u skladu sa svojim zvanjima i kvalifikacijama zauzmu jasan i činjenično zasnovan stav o Projektu predsednik Republike, koji po Ustavu Republike Srbije ima protokolarna ovlašćenja, je dao za pravo sebi da se obrati naučnicima Univerziteta u Beogradu i da im kaže da je to njihova obaveza da se izjasne u pogledu Projekta "Jadar". Raspoloživa dokumentacija koja je naučnicima prezentovana je nacrt studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Mislim da sam dosadila više svima sa činjenicom da nacrt studije ne može biti pravni osnov i pravni okvir kako bi se dalo stručno mišljenje.Kao što ste čuli juče iz sredstava javnog informisanja, Elektrotehnički fakultet i Nastavno-naučno veće Elektrotehničkog fakulteta je zauzelo stav da preporučuje da se obustavi Projekat "Jadar" i da se daju preporuke kako da se na najbolji mogući način pruži sva naučna i stručna pomoć u pogledu saniranja eventualne štete koja bi nastala obustavljanjem Projekta "Jadar".Nakon ovoga, a kako nisu smeli sa tim da izađu u javnost… **Ana Brnabić** Izvinite, poštovana narodna poslanice, ja vas molim samo da ne govorite neistine. Nastavno-naučno veće Elektrotehničkog fakulteta nije

Ceo dan, i juče i danas, pričate.Ja moram nešto da vam kažem. Znam da nije primereno da se obraćam predsednici Narodne skupštine na ovaj način, ali vi ste izrekli neistinu 2022. godine. Vi ste slagali građane, kad ste rekli da je kraj ovom projektu, da je stavljena tačka, da nema više. Vi ste ti koji ste doveli do ove situacije da mi danas i prethodna tri dana raspravljamo o ovome.Zašto nije pre 2022. upućen bilo kakav dopis od strane Vlade Republike Srbije da se nastavno-naučna veća fakulteta univerziteta u Beogradu izjasne? Zašto? Zato što, Ana, nije bilo volje, nije bilo želje i nije bilo potrebe, jer se već sve dogovorilo.Ja moram prosto da kažem da mi ne možemo zaista da sprovodimo srpsku politiku i da svodimo na to gde da potpišemo šta treba da damo. To nije naša politika. To ne sme da bude naša politika.Rudna bogatstva, mineralne sirovine Republike Srbije pripadaju svim građanima i vi ste u obavezi, odnosno Vlada Republike Srbije je u obavezi da predoči građanima Republike Srbije sa čim to građani raspolažu, koja su to rudna bogatstva i mineralne sirovine koje im donose korist, šta je to što im ugrožava životnu sredinu a šta je ono što je čuva. Takođe, Vlada je u obavezi da donese i predlog zakona o prostornom planu Republike Srbije, kako bi građani znali gde su planirani rudnici, gde su planirane deponije, šta je planirano uopšte da se radi na teritoriji Republike Srbije. Mi ta dva dokumenta nemamo.Ne može da se radi studija koja je predata ministarstvu i ne može da se radi na tome, niti možete da zahtevate od nastavno-naučnih veća fakulteta univerziteta u Beogradu da daju svoje mišljenje na nacrt studije. To je šarena laža koja je puštena u javnost u junu mesecu ove godine kojom se kompanija "Rio Tinto", koja je inače ozloglašena i koja je imala jako lošu reputaciju u svetu, poigrava sa javnošću Republike Srbije i sa građanima Republike Srbije. Kakav nacrt studije kada nemate pravni okvir? To je kao kada biste donosili zakone bez Ustava. Ne može to tako. Jednostavno, postoji pravni poredak.Ako Srbija želi da bude država u kojoj će vladati vladavina prava, onda moraju da se poštuju neke stvari. Ne može ministarka rudarstva i energetike da dođe u Skupštinu i da se obraća ne samo narodnim poslanicima, mi smo navikli da slušamo ovde sve i svašta, nego da se obraća građanima Republike Srbije a da pri tom ne zna da navede nazive mesta u kojima će se nalaziti rudnička zona i rudničke deponije. Ne sme se. Ministarka je, kao i svi koji sede u ovoj sali, položila zakletvu da će govoriti istinu.Ono što je bitno, a što čujemo i ovde se to priča od poslanika vladajućeg režima kako smo mi ovaj zakona zbrda - zdola, kako je ovaj zakon za privremenu zabranu, znate kako, ja znam da je pamćenje jako kratko, pogotovo ovde sa druge strane, a ja ću vam ponoviti još jednom, jer uporno se odbija o taj vaš zid nemogućnosti komunikacije da jednoj za svagda zapamtite.Znači, ovaj zakon je predložen od strane 86 narodnih poslanika opozicije kojima se ja od srca zahvaljujem za sve ove dane koji su dali sebe ovde u Skupštini, koji se bore za građane Republike Srbije, koji se bore za zaštitu zdrave životne sredine, koji se bore za očuvanje i opstanak države Srbije i njenih prirodnih bogatstava. Nemojte prodavati tuđe, nemate pravo.Ono što sam htela da kažem, je takođe, ovaj predlog zakona se odnosi na rudarenje litijuma i bora i samo na istraživanje litijuma i bora, predlog je i da se iskopavanje trajno zabrani ne do naredne vlasti, već do narednih generacija. Za sada je na nama da deci, ali zaista svoj našoj deci, ne kao vaš slogan, ostavimo čistu zemlju, vodu i vazduh, što im je i Ustavom Republike Srbije zagarantovano, a ako ikada dođe vreme neka sami menjaju zakon.Bez litijuma ništa neće stati. Bez litijuma neće biti apokalipse, niti bilo kakve nemaštine. Sa litijumom nećemo biti okićeni zlatom i parama i moram da naglasim da zaista nije sve u parama. Možda jeste za Anu, Aleksandra i Dubravku, ali za običan svet u Nedeljicama je bitno da žive koliko toliko normalno,

je važno da vas još jednom građani Republike Srbije podsetim na reči predsednika ove države, koji je rekao, nemamo pravo da uništimo živote većeg broja ljudi nego što je bilo prvobitno planirano.Sve dok ne budem dobila odgovor u ime svih građana Republike Srbije neću stati sa ovim pitanjem dok nam se ne bude reklo koji je to broj građana predviđen za žrtvovanje, koliko je to prvobitnim planovima predviđeno da se žrtvuje i za čiji cilj, za čije interese, za čije džepove.Građani džepove.Građani Srbije su možda jednom naseli na to da ova vlast i ovaj režim žele dobro ovom narodu. Kaže se 2022. godine u januaru mesecu da se stalo sa ovim projektom zato što su građani ispoljili veliku zabrinutost, pa je ova vlast, valjda, osetljiva na tu povećanu količinu zabrinutosti građana stavila navodnu tačku na ovaj projekat. To je bilo današnje obrazlože, to je bio navodni odgovor i, eto, šta može Vlada protiv zakona.Kao što znate, imali smo priliku da vidimo da je ova Vlada svemoćna, da je ova Vlada čak nevažeći pravni akt ponovo stavila u pravni promet. Na ovom mestu bih zamolila, dakle, sve, sve vas – ne možete nevažeći pravni akt ponovo oživljavati, ne možete ga staviti ponovo u pravni prometi i u tom smislu određivati put i put i dalje korake stranom investitoru.Vaša obaveza je da slušate građane Republike Srbije, vaša obaveza je da poštujete volju građana Republike Srbije, vaša obaveza je da sačuvate zdravu životnu sredinu za buduće generacija. Za nas je možda već kasno, ali za buduće generacije mora da ostane od ove Srbije nešto. Ako nastavite na ovaj način, a jasno je šta su vam namere i ciljevi, od Srbije neće ostati ništa.Zato vas molim – još jednom se saberite, a ja vam samo kažem – čak i ako se ne saberete, nećete

Poštovani narodni poslanici, jel to bilo to od energičnog – nećeš kopati ili možete još malo?Mislim, bilo je samo dva, tri puta i niste baš ni svi.To je bilo to? Dobro.U ime Narodne skupštine Republike Srbije želim takođe da iskoristim ovu priliku i kraj ove diskusije da poštovanom gospodinu koji drži vulkanizersku radnju uputim izvinjenje zbog svih neprijatnosti koje je doživeo juče.Sada zaključujem načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.Pošto je Narodna skupština

a s obzirom na to da su amandmani podneti na Predlog zakona povučeni, Narodna skupština će, saglasno članu 160. Poslovnika, u danu za glasanje odlučivati o Predlogu

određujem četvrtak 10. oktobar 2024. godine sa početkom u 17.30 časova kao dan za glasanje o tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2024. godini.Sve najbolje.(Posle